Hvala za besedo. Moram reči, da temu kar je bilo povedanega s strani vodij poslanskih skupin opozicije ni kaj veliko dodati. Kar se tiče očitka, da sem bil pristranski. Poglejte, jaz sprejmem ta očitek. Namreč zavedati se moramo, govorim o glasovanju o dnevnem redu redne seje. Zavedati se moramo, da smo bili več kot en mesec v nekem proti poslovniškem in neustavnem stanju v katerem so na delovnih telesih imeli koalicijski poslanci več glasov kot jim pripada. In glede na to, da se o dnevnem redu glasuje, da tudi vsakokratni predsednik Državnega zbora glasuje, torej je to njegova pravica, da izrazi to ali ono mnenje, meni ni drugega preostalo kot da, po domače povem, potegnem z opozicijo. Zavedamo se vsi tega, da je bilo tisto glasovanje na koncu presenečenje. Mislim, da tudi v opoziciji ni nihče pričakoval, da bo rezultat takšen kakršen je bil, to dodatno nakazuje na to, da neke prave večine v tem Državnem zboru ni, ampak kot sem povedal v svojem uvodnem stališču, vprašanje ki se ga danes dotikamo ni vprašanje mene osebno, gre za vprašanje ali naj bo funkcija predsednika Državnega zbora neka bolj trajna funkcija ali pa bo to vsakokratni plen tudi manjšinske koalicije. Kje se to izpostavlja to kot problem, bom potegnil eno paralelo s tem kar se govori v zvezi z volitvami, predčasnimi volitvami. Namreč v koaliciji in v Vladi zelo nasprotujejo

tudi parlamentarna dimenzija predsedovanja je že začela svoj tek, pripravili smo že ogromno dogodkov, izdali vabila, jaz mislim da enako nesmiselno je potem v času predsedovanja delati spremembe tudi v Državnemu zboru. Namreč zelo hecno bo potemtakem, po tem vašem razmišljanju, če bodo tisti, ki bodo prišli iz Evrope na razne dogodke Državnega zbora, videli nekoga drugega kot tistega, ki jih je vabil, ampak to a propo vaše logike jaz mislim, da ne gre tukaj za zadevo ad personam, kar se tiče sodelovanja z Vlado, je na vsakemu predsedniku Državnega zbora, da z njo sodeluje, enako velja tudi za Vlado. Mora sodelovati s predsednikom Državnega zbora. kabinet predsednika Vlade mora obveščati predsednika Državnega zbora oziroma kabinet predsednika Državnega zbora kdaj predsednik Vlade ne more prisostvovati sejam, tako da tukaj lahko žogico hitro vrnem nazaj, sploh v zvezi z zadnjo sejo in mislim, da to ni zadeva, ki bi tangirala položaj funkcije Državnega zbora v koaliciji ali v opoziciji. To je pač ena osnovna politična manira. Spoštovane kolegice in kolegi! Jaz današnjega glasovanja kakršnokoli že bo, si ne bom jemal k srcu. Jaz mislim, da vsak od vas nosi tisto neko svojo temeljno odgovornost, da vi razumete, da če je bilo mesto predsednika Državnega zbora oziroma je še, zapisano v koalicijskem sporazumu iz leta 2020,

seveda pa, če se je oblikovala nova koalicija, če imamo novo večino, kar se bo pokazalo čez kakšno uro, potem bom rade volje to funkcijo predlagal novemu predsedniku. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, spoštovani predsednik. Zaključujem razpravo in prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. V skladu s 201. členom v povezavi s tretjim odstavkom 99. člena Poslovnika Državnega zbora o razrešitvi predsednika Državnega zbora se odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje to so Franc Breznik Poslanska skupina SDS, gospod Predrag Baković Poslanska skupina SD, gospod Boštjan Koražija Poslanska skupina Levica in gospod Blaž Pavlin Poslanska skupina NSi. Članica te komisije sem tudi sama kot predsedujoča. Pri delu komisije pa bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarka gospa Jerneja Bergoč.

LMŠ napovedujemo obstrukcijo glasovanja o razrešitvi predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča. V demokratični družbi predsednika Državnega zbora izvoli parlamentarna večina vedno parlamentarna večina, ki je po navadi koalicija, ki tudi podpira Vlado. Ta parlamentarna večina mora zbrati vedno 46 glasov ali več in v kolikor boste danes zbrali toliko glasov bo prišlo tudi do nove vladne koalicije. Ker pa v temu parlamentu nekateri še vedno trdijo, da so opozicija pa so del te koalicije Slovenska nacionalna stranka na primer ne želimo, da se skrivajo pri tajnem glasovanju kako in kaj so glasovali in zato bomo v LMŠ obstruirali in to vodo to kalno vodo v kdo je opozicija in kdo koalicija razčistili. Danes na 28. 5. bomo videli ali ima Vlada Janeza Janše 46 plus podpornikov ali jih nima. kolikor jih imate boste dobili novega predsednika Državnega zbora. V kolikor jih nimate je fajn, da umaknete ograje in greste v zgodovino. Hvala lepa. Hvala lepa. Postopkovno predlog želi gospod Matjaž Han. **MATJAŽ HAN (PS SD):** Ja, hvala lepa. Saj v bistvu na osnovi 65. člena drugega odstavka Poslovnika Državnega zbora napovedujem, da bomo Socialni demokrati

Hvala, podpredsednica. V skladu s Poslovnikom napovedujem tudi jaz odsotnost vseh poslank in poslancev Poslanske skupine Levica pri tej točki dnevnega reda. Razloge smo že večkrat povedali. Kot rečeno odgovornost koalicije vsekakor je, da izvoli predsednik Državnega zbora in če želi in ga tudi razreši se pravi s tem, ko se tega glasovanja ne bomo udeležili pač prepuščamo predvsem parlamentarni matematiki, da dokaže, da ima večno, če nima večine pa

Vse je bilo že povedano, jaz lahko samo še v našem imenu dodam, da razmerja v tem parlamentu niso jasna in da so očitno potrebni prijemi, kot je obstrukcija, zato da pokažemo, kdo dejansko koga podpira in kdo je dejansko opozicija in koalicija. V izogib raznim insinuacijam bomo zato v Poslanski skupini SAB to glasovanje obstruirali, koalicija in tisti, ki z njo sodelujejo, pa naj dokažejo, da imajo dovolj glasov za izglasovanje

Hvala lepa. Prišli smo do točke, ko je konec sprenevedanja in ko se bo pokazalo, na kateri strani kdo sedi, zato bomo tudi poslanci Poslanske skupine Nepovezanih poslancev skladno s Poslovnikom pri tej točki odsotni, zato da te možnosti skrivanja za našimi glasovi ne bomo ponudili nikomur. Hvala lepa. Postopkovni predlog želi še gospod Gregor Perič. Izvolite. **GREGOR PERIČ (PS SMC):** Ja, hvala za besedo. Jaz moram najprej povedati, da mi bomo prevzeli glasovnice in bomo glasovali. Moram pa izpostaviti tudi to, da ko je bila konstruktivna nezaupnica nedolgo nazaj, smo bili zlasti kolegice in tudi sam deležni velikih pritiskov, da glasovnice prevzamemo, ker je to pač naša pravica in tudi dolžnost, tudi po Ustavi, zato me čudi in preseneča ta trda roka, to discipliniranje poslancev, ki ne morejo in ne smejo glasovati, kot smo videli, so pač morali oditi. Jaz mislim, da je to zelo slab znak za Slovenijo, za parlamentarizem, pa tudi za funkcijo poslanca kot takega. Jaz mislim, da je naša dolžnost, da glasujemo, da smo za, proti ali vzdržani. Tu se pa poslancem in poslankam, vsaj nekaterim, jemlje ta pravica. In to se mi zdi izredno slabo in je potrebno na take negativne prakse vsakič znova opozarjati. Hvala. Ja, gospod Gregor Perič, to ni bil postopkovni predlog, ker ga v ničemer v svojem izvajanju niste navedli, niste povedali, o čem v zvezi s Poslovnikom in postopkom podajate podajate predlog ali pa vprašanje, ste zgolj komentirali. In naj vam z mesta predsedujoče odgovorim, da je institut obstrukcije eden izmed legitimnih in legalnih orodij, ki ga določa Poslovnik Državnega zbora, zato je nekoliko nekorektno govoriti o tem, da poslanke in poslancem kakorkoli onemogočamo delo. Pač so se, smo se odločili, da uporabimo ta instrument obstrukcije, kot rečeno, ki ga Poslovnik Državnega zbora pač legitimno opredeljuje. Toliko v obrazložitev. Če ni več postopkovnih predlogov … Gospod Jože Tanko ima postopkovni predlog, izvolite. **JOŽE TANKO Rad bi samo opozoril, da imajo tisti, ki obstruirajo, v volilni komisiji tri člane, tisti, ki pa ne obstruirajo, pa dva člana. In bi bilo dobro z vidika tudi korektnosti postopka volitve ali pa razrešitve zadevo nekako uskladiti s prisotnostjo in pa tudi, mislim da ni korektno, da se to dela.

komisija je bila predlagana s strani predstavnikov poslanskih skupin in ne vidim nobenega razumljivega in legitimnega razloga, da poslancem, ki so pač bili izglasovani v tem Državnem zboru, v to volilno komisijo, ne bi zaupali, da bodo svoje delo opravili korektno, kljub temu da so pač se poslužili nekateri orodja obstrukcije, tako da nadaljujemo z delom v okviru volilne komisije, ki smo jo kot Državni zbor izglasovali. Če ni več postopkovnih predlogov, naj preberem še naslednji tekst. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, TRAK: (MT) – 17.00** (nadaljevanje) in pove svoje ime in priimek. Poslanke in poslance prosim, da pri čakanju na vročitev glasovnic v skladu s preventivnimi ukrepi držite medsebojno priporočeno razdaljo. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica iz katere volja poslanke ali poslanca ni jasno razvidna. V skladu s 84. Ustave Republike Slovenije in prvim odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega zbora … Gospod Tanko, če dovolite, ker ne morem niti prebrati v miru. hvala lepa. V skladu s 84. členom Ustave Republike Slovenije in prvim odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega zbora bo predsednik razrešen, če bo za razrešitev glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani, v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjeno glasovnico oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo torej na izvedbo tajnega glasovanja. Poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, prosim, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material.

in bo trajalo do 17. ure in 25 minut. Tako prekinjam to točko dnevnega reda in bomo sejo zbora nadaljevali ob 17. uri in 40 minut. Hvala. Spoštovani, nadaljujemo s prekinjeno sejo. **Prehajamo na obravnavo prekinjene 23. točke - Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora gospoda Igorja Zorčiča.** Prebere se zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o predlogu za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 28. maja 2021. Razdeljenih je bilo 47 glasovnic, oddanih je bilo 47 glasovnic, neveljavni sta bili dve glasovnici, veljavnih je bilo 45 glasovnic. Za je glasovalo 45 poslancev, proti ni glasoval nihče. Ker za razrešitev ni glasovala večina vseh poslancev, Igor Zorčič na podlagi izida glasovanja ni razrešen s funkcije predsednika Državnega zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 75. izredno sejo, ki jo bomo nadaljevali v torek, 1. junija, ob 9. uri, ob tem pa čestitke predsedniku Zorčiču. Hvala lepa, lep dan. Hvala